Poštovani poslanici, pre nego što počnemo sa radom, želim da vam objasnim zašto kasnimo 40 minuta sa početkom Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Danas je na delu fašistički pokušaj poslanika Dveri Boška Obradovića i njegovih pristalica, pristalica SZS, da blokiraju rad Narodne skupštine Republike Srbije, da legalno i legitimno telo spreče da radi svoj posao. Svi koji znaju istoriju našeg sveta znaju da su se ovakve pojave pred parlamentima dešavale samo kada se rađao fašizam u Evropi. Sada moramo svi zajedno, koliko nas ovde ima, da se odupremo ovakvom ponašanju i ovakvoj pojavi koje nikada nije bilo u Srbiji i u našem narodu.Brutalno je napadnut je napadnut poslanik Marijan Rističević od horde fašista koji se još uvek nalaze ispred Narodne skupštine Republike Srbije, čini mi se na samim našim vratima, ja se izvinjavam Marijane, ali ja moram da kažem i zbog građana Srbije da su ga tukli, oborili na zemlju, šutali, udarali, povredili ga, iscepali mu sako. To sigurno se nije desilo i sakoi ne mogu da se iscepaju i da se maske okrvave kada vam neko uputi nekoliko reči ili psovki, nego samo ako vas brutalno napadne.Moje pitanje je pred čitavom Srbijom – šta možemo mi da očekujemo dalje da se desi? Šta mi možemo da očekujemo dalje da se desi? Danas sam pozvala u ime svih vas koji ste danas krenuli najnormalnije na svoj posao da predstavljate građane Srbije, da uđete u ovaj parlament, dakle, građani Srbije moraju da znaju da su vas koje su legalno i legitimno izabrali horda vucibatina i fašista danas tukli i sprečavali da dođu ovde, kao i ministre koji su najnormalnije hteli da uđu na glavni ulaz tako kako se i ulazi, koje su vređali, napadali, To je prava istina zašto danas nismo mogli da počnemo na vreme i da govorimo o važnim zakonima o kojima smo se dogovorili pre neki dan svi zajedno i da ih usvojimo.Znači, fašizma u Srbiji biti neće i fašistima je mesto u određenim ustanovama koje su predviđene za nekog ko čini ovakva krivična dela. Ali, Narodna skupština Republike Srbije će biti kuća demokratije i parlamentarizma, a ne kuća u kojoj će orgijati fašisti, kao što smo to danas videli na ulazu.(Vojislav osudimo svi zajedno ovakvu pojavu. Naravno, očekujemo i da se o ovome izjasne državni organi Republike Srbije i da postupe onako kako se postupa u ovakvim slučajevima, ali, naravno, pozivam i čelnike Evropske unije da osude ovakav događaj i da kažu šta imaju sada da kažu o fašističkom ponašanju i prebijanju poslanika samim vratima Narodne skupštine Republike Srbije. Pozivam vas da zbog građana Republike Srbije ozbiljno, odgovorno pristupimo danas poslu, ali i da svi zajedno osudimo ovo što se danas desilo.Biću lična,

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 144 narodna poslanika i da imamo uslova za dalji rad.Niko rad.Niko nije najavio da je sprečen.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da razmotrimo predloge akata iz predloženog dnevnog reda u rokovima na koje nas obavezuju zakoni koje smo usvojili pre dva

akte po hitnom postupku.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima.Stavljam na glasanje

prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona izbora narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Vladimir Marinković, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika; Predlogu zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti; Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Stavljam na glasanje ovaj

komisijePrelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.Obaveštavam vas da će danas sa nama biti: ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i ministar zdravlja doktor Zlatibor Lončar, sa saradnicima.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno

Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se zbog povrede člana 27. Poslovnika Narodne Skupštine, jer ni Narodna Skupština u celini ni naš predsednik posebno, ne sme da pokazuje nemoć, ne sme da jadikuje zbog bilo kakve situacije u kojoj se nalazimo. Nama je sasvim Nama je sasvim nepotrebno da pozivamo bilo kakve strane sile, pa i EU da procenjuje situaciju u našoj zemlji.Ni u vreme vanrednog stanja nije bilo ovakvog ataka na Skupštinu i narodne poslanike i onda je ključno ovde pitanje – šta radi izvršna vlast?Izvršnu vlast moramo staviti na odgovornost, smeniti ministra Unutrašnjih poslova zato što danas nije obezbedio da svi poslanici nesmetano uđu uđu u zgradu Narodne Skupštine. Ja sam do duše prilično nesmetano ušao jer sam odmah nudio da se tučem sa svima njima i nisu hteli. Ali, to što su tukli narodnog poslanika Marijana Rističevića nije incident preko koga se sme preći, bez obzira iz koje je stranke, bez obzira zašto imaju animozitet prema njemu. On nije smeo danas biti tučen pred Narodnom Skupštinom, a ako je tučen ko je najodgovorniji, ministar unutrašnjih poslova.Dakle, smenimo ministra policije i izaberimo novog ministra i kao prvo od njega zahtevajmo da se raščisti ulaz ulaz u Narodnu Skupštinu. Da zakonodavna vlast može nesmetano obavljati svoj posao. Ne interesuju nas ni politički ni politikanski razlozi zašto se ne reaguje u drugim i sličnim situacijama, ako predsednik republike može da trpi i da mu blokiraju celu zgradu, Palatu predsedništva, neka on to i dalje radi, ali Narodna skupština nije dužna da to trpi. Hvala.Smatram da ja nisam prekršila Poslovnik i da se ovo, praktično, ne odnosi na Hvala Hvala.Povreda Poslovnika, član 92. koji narodnim poslanicima garantuje pravo da podnesu dopune dnevnog reda, pravo koje je juče uskraćeno poslanicima Dosta je bilo.Lično sam juče, sa našim predlozima, dopuna dnevnog reda bila na pisarnici Skupštine pre 10.00 časova, pokušala da podnesem te dopune i šef pisarnice je to odbio da uradi, uz obrazloženje da sednica još nije zakazana, onda je izašao nešto pre 10.00 časova iz pisarnice, otišao u kabinet Maje Gojković, vratio se nakon 10.00, zakazao sednicu sa 10.00 sati. Ja sam sve vreme bila u pisarnici, kada sam zatražila da i naše dopune dnevnog reda zavede kao da su predate u isto vreme, jer mi smo sve vreme bili u pisarnici, on je to odbio odbio da uradi. Draga gospodo, ovim je izvršeno krivično delo, motiv je potpuno jasan, da se poslanici Dosta je bilo spreče da govore u Skupštini. Mi ćemo podneti krivične prijave. I sasvim je jasno da se ovo krivično delo izvršilo u dosluhu sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije. Ono što mi zahtevamo jeste da se ovo ispravi tako što će se naše dopune dnevnog reda koje smo na vreme blagovremeno u pisarnici predali uvrste u dnevni red ove Skupštine.I

pre nego što pređem na vrlo kratko obrazlaganje predloženih izmena i dopuna, ja bih samo da se pridružim osudi onoga što se dogodilo ispred ulaza ulaza u Dom Narodne skupštine. Smatram da u jednom demokratskom društvu, kakva Srbija svakako jeste, nije dopušteno da se bilo kome suspenduje pravo na rad, na jedan takav način.Svi ste danas ovde došli zbog svojih radnih obaveza. Uostalom, svi smo ovde došli zbog obaveze prema onima koji su nas birali, a to jesu nosioci suverenosti ove zemlje, dakle, građanke i građani, velika većina građana Srbije osuđuje jedan ovakav manir i atak na narodnog poslanika.Važno je da znamo da u Srbiji nije plodno tle za fašizam. U Srbiji živi slobodarski duh, patriotizam, antifašizam i mislim da je upravo simbolika ovog današnjeg nasilja jedna pouka koju možemo da izvučemo, a da sutra. imajući u vidu da je upravo sutra dan pobede nad fašizmom, ispratimo to, a na nekim izborima ispratimo istoriju one koji promovišu takve anticivilizacijske vrednosti.Što se tiče Predloga izmena i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima, dakle, u Zakonu o izboru narodnih poslanika o članu 43. i 44, u Zakonu o lokalnim izborima o članu 23.Kao 23.Kao što znate, i ova dva predloga izmena i dopuna, kao i predlog izmena i dopuna koji će predstaviti moj kolega ministar zdravlja Zlatibor Lončar jesu prevashodno vezani za javno zdravlje, za zdravlje nacije i očuvanja tog zdravlja nakon, naravno, svega onog što je u prethodnom periodu bilo prisutno, a svi znamo da je 15. marta uvedeno vanredno stanje, praktično zbog borbe protiv virusa Kovid-19.Ono što svakako i javnost zna, iako je vanredno stanje pre neki dan u ovom domu ukinuto, i dalje postoje preporuke i preporučuje se poštovanje određenih pravila ponašanja koja se odnose, pre svega, na potrebu fizičkog distanciranja između ljudi koje svakako imaju za cilj zaštitu naših građana i stanovništva od zarazne bolesti Kovid-19.U takvim uslovima u kojima se preporučuje poštovanje takvih pravila ponašanja znatno je otežano i prikupljanje i overavanje potpisa birača i u obimu, ali i u rokovima koje propisuje bilo Zakon o izboru narodnih poslanika ili Zakon o lokalnim izborima.Kada govorimo o obimu, kod Zakona o izboru narodnih poslanika svi znamo da je potrebno 10.000 potpisa. Što se tiče rokova, rokovi su identični i kod jednog i kod drugog nivoa izbora. poslednji rok za predaju liste je 15 dana pre održavanja izbora. Imajući u vidu sve izloženo, postoji potreba da se omogući da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista, bilo na lokalnim, pokrajinskim ili parlamentarnim izborima, da se omogući da ih overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave.To i bio slučaj do 1. marta 2017. godine, tako da su i gradske i opštinske uprave spremne da preuzmu ovu obavezu i predloženim zakonskim rešenjima i ovim izmenama omogućuje da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koje podržavaju izbornu listu u svim gradovima i i opštinama. Dakle, kako u onim u kojima su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležnika nema.Što se tiče osnovnih sudova, osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova i dalje mogu da overavaju potpise birača koja podržavaju izbornu listu, ali samo u onim gradovima i opštinama gde nema javnih beležnika.Dakle, intencija je bila da povećanjem broja ovlašćenih overitelja se praktično predupredio opasnost da dođe do većih okupljanja aktera u svim izbornim aktivnostima, da ne bude prevelik broj lica u prostorijama i ispred prostorija nadležnih organa, što svakako u ovim okolnostima ne bi bilo imajući u vidu sve preporuke koje i Centralni zdravstveni štab i Vlada Republike Srbije, praktično, svakodnevno emituje, tako da je svakako potrebno imati u vidu da je zdravlje nacije na prvom mestu, da moramo preduzimati i dalje mere protiv širenja ove pošasti.Naučili pošasti.Naučili smo kako da savladamo ovaj virus Kovid-19. Pokazao je zdravstveni sistem i svi zdravstveni radnici koliko imaju hrabrosti i odgovornosti i koliko je sama Vlada Republike Srbije i čitavo zdravstvo pokazalo jedan visok nivo adaptibilnosti na novonastale okolnosti i može se slobodno reći da smo savladali tu jednačinu kako da savladamo virus. Sada je važno da svi budemo veoma odgovorni kao građani ove zemlje, da naučimo da živimo sa onim što je od svega toga preostalo, ali da, naravno, se vraćamo polako u normalu i da privredne i sve ostale aktivnosti postoje.Ono što je, takođe, drugi nivo uzročnika jednog ovakvog Predloga izmena i dopuna Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika svakako jeste i politički dogovor koji je pod predsedavanjem predsednika Republike gospodina Vučića održan sa svim predstavnicima onih lista koje su zainteresovane da učestvuju na izborima koji će se održati 21. juna.Mislim da je to samo još jedan korak ili iskorak napred u stvaranju i olakšavanju izbornih uslova za sve one koji žele u tim izbornim aktivnostima da učestvuju i posle uvođenja vanrednog stanja, kada su, praktično, sve izborne radnje bile zamrznute.Ukoliko se u ovom domu ove izmene i dopune usvoje, sa prethodnim zakonskim rešenjem koji ste usvojili u ovom domu pre ukidanja vanrednog stanja, očekujemo da već od ponedeljka i RIK i sve nadležne izborne komisije komisije proglase nastavak izbornih radnji uz ovu olakšavajuću okolnost.Siguran sam da će neki predstavnici onih političkih organizacija i partija koje su pre uvođenja vanrednog stanja stanja prikupljale potpise na način koji je bio svakako zakonit, ali kod notara govoriti o tome da se sada oni stavljaju u neravnopravan položaj, ali ne smemo smetnuti s uma da smo u međuvremenu imali jednu zaista vanrednu okolnost, uvedeno vanredno stanje i veoma predanu borbu države protiv ovog virusa.U samom uvodu toliko. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.Biću spreman da odgovorim na sva pitanja.Hvala vam. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Da li se još neko od

vam kažem u kojoj smo fazi u borbi sa Koronavirusom, da kažem šta smo uradili do sada, da kažem šta moramo još da uradimo, da ne bismo upropastili sve ono što je ogromnim trudom i ogromnim radom urađeno do sada, misleći da je to bitno za sve, jer to je globalni problem, problem koji je prva vest u celom svetu. Kažu da takav problem nije bio još od Drugog svetskog rata, koji je pogodio sve, bukvalno sve oblasti i sve ono što je vezano za život ljudi.Međutim, prevario sam se, ozbiljno sam se prevario, jer sam video da postoje ljudi koje to ne interesuje. Postoje ljudi koje ne interesuje zdravlje naših građana, postoje ljudi koje ne interesuje život naših građana.Dolazeći na svoju radnu obavezu, koja mi je danas bila ovde u Skupštini da vam kažem o čemu se radi, šta ćemo promeniti, na putu do ove Skupštine, koja bi trebalo da bude simbol slobode, demokratije i svega onoga što podrazumeva savremeni svet,

Naišao sam na ljude koji pretenduju da dođu na vlast i koji pretenduju da predstavljaju građane Srbije i da vode ovu Srbiju. Svaka reč za ono što su oni uradili i što, pretpostavljam, i dalje rade, je suvišna, dovoljno je da se to vidi.Ja se najiskrenije nadam da su građani Srbije, a ne samo Srbije, da su građani celog sveta mogli da vide ko su ti ljudi koji hoće da dođu u Srbiji na vlast i zamislite šta bi se desilo, šta mogu da očekuju građani od njih kad bi oni došli na vlast, kad se danas ovako ponašaju, kako se ponašaju, da blokiraju puteve, da maltretiraju ljude, da vređaju ljude, da biju ljude. To su ti ljudi koji hoće da dođu na vlast. Najiskrenije, i na filmovima je teško naći ovakve scene i videti ih.Prema tome, svako treba dobro da razmisli o svemu ovome što se danas desilo i što se videlo.Ono što želim da kažem građanima Srbije, dragi građani Srbije, uradićemo sve da se ovo ne desi nikome od vas, ovo što se danas desilo, ni narodnom poslaniku, i meni i bilo kom drugom ko je hteo da dođe na svoj posao. Budite sigurni i budite uvereni da ćemo mi to rešiti, da ćemo rešiti zbog vas i zbog naše obaveze prema vama, jer ste vi glasali za nas, vi ste nas izabrali i vi ste nam dali mandat da se ovakve stvari ne dešavaju.Prema tome, u ovome ćemo pobediti, jer mi drugog izbora nemamo, jer imamo vašu podršku. Hvala vam na dosadašnjoj podršci i izvinite što ste morali ovo da gledate i što morate ovo da trpite.Sada ću vam reći zbog čega sam ovde. Radi se o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, odluka ili naredaba koje donose nadležni organi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti kad se te mere u praksi ne poštuju.Zakonom je propisano da su zdravstvene ustanove, privatna praksa, pravna lica, preduzetnici, zdravstveni radnici i građani dužni da sprovode mere propisane ovim zakonima i postupe po rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u rokovima, pod uslovima i na način određen tim rešenjem i predviđene su odgovarajuće prekršajne sankcije. Izostala je, međutim, prekršajna sankcija za nepridržavanje odluka i naredaba drugih nadležnih organa kojima se takođe određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.Osim toga, bilo je potrebno podići zakonski minimum kada je reč o novčanim kaznama za ove prekršaje, imajući u vidu praksu prekršajnih sudova koje ukazuju na sklonost sudova da veoma često novčane kazne izriču na zakonskom minimumu.Članovima 1. i 2. Predloga zakona propisuju se prekršajne sankcije za nepostupanje pravnih i fizičkih lica po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.Pored toga, povećava se najniži iznos novčane kazne za kršenje propisa kojima su određene mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sa 30 na 50 hiljada dinara.Članom 3. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije, a ne osmog dana od dana objavljivanja, imajući u vidu nenadoknadivu štetu koja bi njegovim nestupanjem nestupanjem na snagu danom objavljivanja mogla da nastupi i po sve građane Republike Srbije, tj. po zdravlje i život velikog broja građana, po zdravstveni sistem i posledično po njenu privredu.Kako pandemija zarazne bolesti Kovid-19 i dalje traje, te da su mnoge mere koje su važile u vreme vanrednog stanja ublažene, potrebno je da se te mere striktno poštuju kako se ne bi desio novi talas širenja ove, ali i drugih zaraza.Ovo je još jedan razlog zašto je potrebno da ovaj zakon stupi na snagu odmah, odnosno danom objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.Zahvaljujem vam na pažnji. U daljem toku ćemo detaljnije o svim ovim stvarima. Hvala. **Maja Gojković** Reč Zahvaljujem.Javio sam se zbog povrede člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.Dok mi sada govorimo, Boško Obradović i nekoliko njegovih pristalica i dalje divljaju po holovima Narodne skupštine. Nije im bilo dovoljno što su danas na ulazu u Narodnu skupštinu fizički napali Marijana Rističevića. I, evo, neka građani Srbije pogledaju kako izgleda demokratija u režiji Dragana Đilasa i Boška Obradovića. Čoveku su bukvalno iscepali na komade sako. Ovako bi iscepali i Srbiju kad bi došli u priliku da vrše vlast. Evo, pogledajte, od sakoa ništa nije ostalo. Fizički su napali čoveka, bacili ga na zemlju, šutirali ga nogama i u poslednji momenat su reagovali narodni poslanik Marko Atlagić i obezbeđenje Narodne skupštine, inače pitanje je šta bi bilo i sa životom Marijana Rističevića.U ime poslaničke grupe SNS očekujem da svi narodni poslanici i da svi građani Srbije osude fašističko divljanje Boška Obradovića i, naravno, njegovog šefa Dragana Đilasa. Ovako nešto se u Srbiji nikada nije dešavalo. Ovako nešto se nije dešavalo nigde ni u Evropi, osim u Hitlerovoj Nemačkoj i u Pavelićevoj NDH.Ovakvi brutalni napadi, fizički napadi na ljude samo zato što su njihovi politički neistomišljenici, to je čist fašizam.Mi ćemo nastaviti i dalje da se kao poslanička grupa, kao stranka borimo za snažnu, za demokratsku, za razvijenu Srbiju i da ne dozvolimo da nikada više ovakvi koji rade ovakve stvari, koji udaraju narodne poslanike, koji cepaju sakoe, koji bi hteli da ubiju čoveka samo zato što ne misli isto kao on, ikada više dođu na vlast.Ne tražim da se glasa o povredi Poslovnika, ali tražim i pozivam građane Srbije, pozivam sve dobronamerne ljude da osude ovakav čin, jer ovo nema nikakve veze sa politikom. Ovo nema nikakve veze sa vođenjem bilo kakve stranačke politike. Ovde nema nikakvog programa. U Srbiji je, nažalost, na delu, od strane Dragana Đilasa i Boška Obradovića, čist ogoljen fašizam Hitlerovskog i ustaškog tipa.

Hvala, poštovana predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, ja mogu samo da zamislim šta bi se desilo našem kolegi Marijanu Rističeviću da je bio na nekom mestu gde nije bilo blizu policije i njegovih kolega da priteknu u pomoć i da ga faktički spasu od linča. Njegov greh je verovatno isti kao što je greh svih nas koji sedimo ovde u sali, a to je da radimo svoj posao i da svi zajedno radimo za dobrobit Srbije.Moje kolega Aleksandar Martinović je lepo to elaborirao, pozvao sve i članove SNS, ali i sve građane Srbije, sve patriote, sve koji misle dobro ovoj državi da osude ovaj gnusni, monstruozni u 21. veku ovakva vrsta monstruoznih, fašističkih napada na nekoga samo zato što radi svoj posao i što je došao na pragu svoje kuće i svog radnog mesta je potpuno nedopustiva. Očekujem od onih ljudi koji su nadležni, koji predstavljaju nadležne organe da hitno reaguju po ovom po ovom osnovu.Ono što želim isto tako da kažem građanima Republike Srbije je da ovo nije slučajno, da je ovo inspirisano, da ovo nije fašista Boško Obradović, Ljotićevac Boško Obradović i njegovih šest, sedam satrapa ili sledbenika koji su sačekali i mučki napali Marijana Rističevića. Ovo je jedna akcija koja traje već nekoliko godina, inspirisana, pomognuta od strane medija. Ja ću vam samo pokazati karikature koje su se pojavile u tim tzv. slobodnim medijima.Pogledajte, nacrtan je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u tom tzv. slobodnom mediju sa kukastim krstom na levom ramenu i sa Davidova zvezdom. Ovo su meni poslali, i pre nego što je izašlo, prijatelji i kolege iz Izraela, iz Jevrejske zajednice koji su ukazali na pojavu fašizma u Republici Srbiji koju promovišu ti tzv. slobodni mediji i političari koji su inspirisani i potpomognuti njihovim delovanjem.Pogledajte drugu karikaturu. Aleksandar Vučić u crnom jevrejskom odelu sa svojim ministrima i saradnicima. Pod nogama je brdo para sa Davidovom zvezdom na reveru. Samo ću podsetiti naše građane i naše kolege na opasnost svega ovoga, a to je da se prošle godine pojavila jedna naslovnica sa ulaskom u Aušvic na naslovnoj strani, koja poredi Republiku Srbiju, Aleksandra Vučića i našu vlast sa logorom Aušvic, jednom od najsramnijih i najtužnijih delova u ljudskoj istoriji, u istoriji čovečanstva. Dakle, sve je ovo inspirisano, sve je ovo koordinirano.Pozivam sve svoje kolege narodne poslanike, da li pripadaju vladajućoj većini ili opoziciji, da glasno osude ovo, da se glasno izborimo protiv ovoga. Pozivam državne organe da reaguju po ovom pitanju, da reaguju u skladu sa članovima 21. i 49. Ustava Republike Srbije, a to je da niko, apsolutno niko u ovoj zemlji ne može biti diskriminisan

Većinska Srbija je za razvoj, za radna mesta, za napredak. Ali, ovo ne smemo više da dozvolimo, ovo ne sme da bude slika koja će otići iz Srbije. Srbija nije bila fašistička ni kada su otvoreno postojale fašističke stranke u Kraljevini Jugoslaviji. Imale su tada na izborima, jel tako profesore Šešelj, 1% ili manje od 1% je Ljotićev ZBOR osvojio na tim izborima 1935. godine.Pošaljimo poruku, budimo zajedno u ovom, oterajmo taj ološ na smetlište istorije, te fašiste koji samo urušavaju ugled i sve ono što predsednik Vučić i svi mi ovde želimo da uradimo, a to je da radimo u interesu građana Republike Srbije. Ne dajmo da neko samo zbog svog mišljenja, zbog svog uverenja, zbog svoje politike treba da strada i da trpi u jednoj modernoj i demokratskoj zemlji u 21. veku. Hvala. reda u Skupštini podrazumeva održavanje i reda i mogućnosti da se u Skupštinu uđe. Naravno da ne smatram da ste vi odgovorni za ovo što se desilo, ali mislim da je apsolutno na mestu da se kao predsednik Skupštine, pošto očigledno apeli nas poslanika svih ove četiri godine nisu pomogli, obratite direktno Republičkom tužilaštvu i zatražite da već jedanput počnu da rade svoj posao.Ova horda koja je bila ispred Skupštine, uključujući i narodnog poslanika Boška Obradovića kao kolovođe, je apsolutno ispunila sve zakonom propisane uslove da onog trenutka kada su napali gospodina Marjana Rističevića bude privedena i uhapšena. Hoće li tužilaštvo raditi svoj posao ili ćemo mi zaista u najkraće moguće vreme morati da razmislimo na koji način ćemo proveriti zašto se oni tako ponašaju, zašto ne rade svoj posao i zašto su dozvolili da počne da luduje fašizam u Srbiji?Srbija nije tlo za fašističke ideje, ali verovatno onima kojima su ljotićevsko-fašističke ideje u mozgu, počinju da lude, to izgleda dolazi u vreme 9. maja, znaju oni da na političkoj sceni nemaju šta da traže, da nemaju šta da traže na izborima. Ono što mi tražimo jeste da republički organi, prvenstveno tužilaštvo, rade svoj posao, zaštite građane Srbije, zaštite poslanike, zaštite pravo na normalan život u Republici Srbiji. Hvala. Zahvaljujem se, predsednice.Za razliku od mojih kolega, kada je u pitanju povreda Poslovnika, ja ću se formalno pozvani na član 27, ali očigledno je da su ovde sve odredbe Poslovnika ili većina odredaba povređena i da je tim povredama obuhvaćen kompletan sastav ovog parlamenta. Dakle, svi poslanici koji su ovde prisutni, a zbog toga što je jedno egzibicionističko iživljavanje, koje je prisutno već duže vreme, ne samo ovde već i na ulici, poprimilo nešto što više ne može da se toleriše.Destrukcija nema opravdanje. Opravdanje za destrukciju ne postoji ni u političkom animozitetu, ni u bilo čemu drugom što podrazumeva političku razmenu stavova i mišljenja. Destrukcija je nešto što je jako opasno, a ta opasnost iznad naših glava već duže vreme lebdi.Prava poslanika su grubo ugrožena, počev od prava kretanja u Domu skupštine, pa do elementarnog prava na rad na sednici Skupštine. Tako nešto više ne može biti tolerisano i nulta tolerancija na takvo ponašanje mora odavde da potekne i tu sam potpuno saglasan sa mojim kolega kada je u pitanju apel prema državnim institucijama koje u konkretnom slučaju moraju da reaguju.Imunitet reaguju.Imunitet narodnog poslanika bi bio potpuno obesmišljen ukoliko se ne reaguje od strane tužilaštva, odnosno pravosuđa koje u konkretnom slučaju ne sme da ostane ni nemo, ni gluvo na ovaj apel. Zbog toga poslanička grupa SPS, pridružujući se svim osudama i kritikama koje su opravdano i osnovano iznete, traži da narodni poslanici zauzmu jedinstven stav, stav osude onoga što se danas izdešavalo i što predstavlja jednu vrstu brutalnog ponašanja već duže vreme i, sa druge strane, poziv pravosuđu na postupanje u skladu sa zakonom. Hvala. Hvala, predsednice.U poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije oštro osuđujem dešavanja, nasilje koje se desilo i koje se još uvek dešava ispred Narodne skupštine.Narodna skupština Republike Srbije je hram demokratije i sve ono što se dešava, sve političke razlike, moraju da se iznose ovde, u ovoj sali, a ne na ulici.

Fašizam u Srbiji neće proći i ne sme proći. Zato insistiram da državni organi adekvatno odgovore, u skladu sa zakonima uređene države, kao što je Srbija.Zbog toga, kao narodni poslanik, kao pripadnik Socijaldemokratske partije, moram da naglasim da nasilje, nekultura, netolerancija, vređanje, fašizam, nikad ne umire. Protiv njega se uvek moramo boriti.Lepo je napisao naš veliki književnik, Branko Ćopić, koji je rekao za njih - Crni su im konji, crne potkovice, umnožavaju se po svetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. E, to je fašizam i zna se gde završava. Zbog toga ja insistiram da državni organi reaguju, u skladu sa zakonima ove države.Jedno je demokratija a drugo je anarhija. Anarhija vrlo brzo prerasta u sukobe i upravo zbog toga, ako želimo demokratiju, njoj je mesto ovde, u parlamentu, gde ćemo iznositi naše razlike. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je protiv ove izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, jer ona narušava postojeći sistem izbora i sve ono za šta smo se mi borili punih 10 godina, od 1990. do 2000. godine, kad je dolazilo do teških zloupotreba u poštovanju biračkog prava. Imali smo tada i potpise koji su se falsifikovali, potpise sa spomenika sa groblja, imali smo izmišljene matične brojeve i čuda.Ja sam ponosan što sam bio inicijator za donošenje ovakvog zakona, gde je uvedeno da se samo sudskim putem mogu overiti potpisi, gde je uvedeno da svako ko pristupi glasanju bude obeležen na kažiprstu, što sam uveo providne glasačke kutije, itd.Malo-pomalo te stvari su dovođene u pitanje. Prva velika greška je bila omogućavanje glasanja u inostranstvu.

To je bilo apsolutno iracionalno. Očekuje se od svakog građanina da na dan glasanja dođe kući, da glasa, ako želi da iskoristi svoje biračko pravo. Ako ne želi, ne mora.

Onaj ko živi u Beogradu i trpi postojeću vlast, ili će trpeti buduću vlast, on je životno zainteresovan za rezultate glasanja.Mi smo praktično za republičke izbore podneli liste, iako rokovi nisu istekli. Sve stranke koje su imale mogućnost da skupe 10 hiljada potpisa skupile su. Nekim strankama su naprednjaci pomagali. Neću da kažem, to nije protivzakonito. Vi ste imali miljenike i među navodno patriotskim i prozapadnim strankama. I znali ste, oni neće proći cenzus, ali vi ćete najviše dobiti u preraspodeli njihovih glasova posle izbora. To nije protivzakonito, ali da li je moralno? To je drugo pitanje. Ja mislim da to nije moralno i da izbori moraju biti maksimalno čisti. Ko nije u stanju da prikupi te potpise, ne treba ni da ide u izbore.Ko može objektivno da skupi potpise od stranaka koje se nisu prijavile? Može ova grupa oko Đilasa, objektivno, mada im je najbolje da ustraju u svom bojkotu jer ne mogu dobiti ni 10% glasova, što je očigledno, i to je Demokratska stranka. Nema ko više. Ali, ako se sad budu potpisi overavali na ovaj način, onda ćete vi imati opet listu sa 20 i više kandidatura. Čemu to? Čemu to unošenje zabune u glasačko telo?Na primer, ja neću pominjati kome ste sve skupljali potpise, iako sve znam, ali skupljali ste ovoj novoj monarhističkoj stranci. Kako je ona nastala? Tako što su ukradena dva poslanička mandata Srpskom pokretu obnove. Šta vi kradete međusobno jedni drugima na vašoj listi i nije tako strašno, ali umesto da budu žigosani zbog krađe mandata, vi ste im skupili potpise da sad idu kao samostalna stranka na izbore. Nikad sami ne bi skupili 10 hiljada glasova. Niko normalan u Srbiji nikad ne bi glasao za monarhiju.

živ.)Ja kažem, od sadašnjih živih ljudi. Ne govorim o onima koji su bili zarobljenici nekog bivšeg vremena. Ali među sadašnjim živim ljudima nema niko ko bi glasao za monarhiju, ako je normalan. A nenormalnih ima.Šta je bilo, Martinoviću? Daj skini to sa usta, da te čujem šta govoriš.(Aleksandar glasa.)Glasa se za stranku koja se zalaže za obnovu monarhije. Eto. Ko normalan može glasati za takvu stranku. A vi se na taj način igrate sa izborima. Pravite nam cirkus od izbora. Mogli ste i onu veliku rokenrol partiju da izvučete odnekud. I onu partiju Šećerovskog, pokojnog, jadan, dobar je bio čovek ali je služio za uveseljavanje naroda. Sve ste to mogli. Tadić nema šansi da sam skupi 10 hiljada potpisa, apsolutno.Znači, samo dve stranke su moguće da skupe, ali najverovatnije ni jedna od njih neće izaći. Možda se demokrate predomisle. I čemu sad da se nabudži taj birački listić za republičke izbore? Treba lepo da se to privede kraju, da se izađe na izbore. Biće prilike i da vam saspem u lice kojima ste još skupljali potpise. Ali, nije sad potrebno, da ne bismo raspravu okrenuli na neku pogrešnu stranu.Ovde je bitno da ni pre uvođenja ovih notara nije bilo moguće da se za republičke izbore overavaju potpisi kod opštinskih činovnika, matičara ili nekih drugih. Mogli su samo sudski službenici da overavaju potpise i sudske službe, isključivo sudske službenike notari su zamenili.Hajde sad da ste rekli - nema dovoljno notara, da se požuri, pa sudski službenici. Ali, vi ste uveli sada da opštinski činovnici overavaju potpise za republičke izbore i tu će biti svašta. Jer, tu se u opštinama ne može kontrolisati za koga se sve overavalo, ko je šta overavao. Za lokalne izbore nešto i može, za republičke ne može. Onda ćete imati na osnovu zdravstvenih knjižica, na osnovu zdravstvenih kartona, na osnovu ovoga, na osnovu onoga, matične brojeve, može biti 50 lista za izbore.Čemu to služi? Nemojte.Sad, sami ste sebe ubedili da imate 57%, pa šta će vam više, ljudi? Najčešće se umire od pohlepe. Ne dajte da vas pohlepa uhvati u toj meri. Normalno je da imate ispod 50%, da ni jedna partija nema preko 50%. Ali, eto, u povoljnoj ste poziciji, iskoristili ste povoljne okolnosti koje su vam se same namestile i šta ja tu mogu? Ne mogu vam smanjiti onoliko koliko bih želeo, ali nemojte vi sebi veštački tako povećavati.Što se tiče lokalnih izbora, tu sam sklon da se prihvati ovo rešenje, da se vrati na praksu da mogu i opštinski činovnici overavati liste, jer oni se u opštinama znaju i znaju se gde su liste overavane, gde nisu. Kad se prikupljaju potpisi za republičke izbore, onda u opštinama pojma nemaju. Onda vam dođe iz jedne opštine 1.000 potpisa overenih, a niko nije zaista potpisao listu.Slobodana Miloševića je koštalo vlasti i života

i na tim izborima Milošević je poražen. Da nam nije to uradio mi nikad sa njim ne bismo ušli u sukob, imali bi onu koaliciju na lokalnim izborima što smo bili dogovorili, možda bi do danas vladao, možda bi do danas bio živ i još uvek na vlasti. Čudne su to istorijske činjenice.Tako je bilo, Mrkonjiću. Ti si svedok. Ja sam se i sa tobom raspravljao oko toga svojevremeno.Tako je bilo, ali izvucite neku pouku. Dakle, sklon sam da prihvatim ovo.Postoje još neke stvari koje nisu rešene, imamo poplavu tu ljotićevštine na beogradskim ulicama. To je onaj fašizam u začetku. Još nisu počeli da ubijaju ljude, ali vidite, počeli su da nanose povrede, da udaraju, da razbijaju, da zastave skrnave, itd.Znate

Što su komunisti radili u Drugom svetskom ratu, to su radili ovi ljotićevci, a da su, ne daj Bože, došli na vlast, radili bi možda još gore od komunista. i četnika su ubili ljotićevci nego što je poginulo između partizana i četnika do 1944. godine.Ali, pojavilo se i nešto novo. Šta se dešava na državnoj televiziji? Tamo je onaj žuti Dragan Bujošević. Oduvek je pripadao Demokratskoj stranci. Radovao se da će mene mrtvoga iz Haga dopremiti. Kaže – hoće li nogama napred ili glavom napred? napred? Napunio je godine starosti za odlazak u penziju, nije penzionisan. Rekli su – dok mu traje mandat. Istekao mu je mandat neki dan, opet su ga zadržali da bude v.d.Srpska radikalna stranka je tamo, evo, otkad sam se ja vratio sa službenog puta neprekidno pod blokadom. Dva tri puta smo imali mogućnost učešća u nekim emisijama, izuzimajući ono što je bilo propisano za izbore. Nikad gori RTS nije bio, osim u vreme kad je Bojana Lekić bila generalni direktor. Bojana Lekić i Dragan Bujošević, to su dve najmračnije figure u istoriji srpske televizije.Sinoć

Hvale ga – bio je ovakav, bio je onakav, pa ga na kraju porede sa Mahatmom Gandijem, sa Gandijem koji u životu nikad mrava nije zgazio, mrava, ni jedno živo biće. Porede zlikovca koji je ubio više Srba nego Adolf Hitler.Da

ili ćemo neke demokratske tradicije veličati u Srbiji, iskustva prošlosti, požrtvovanu borbu za demokratiju kojoj su Srbi uvek bili skloni i u 19. i u 20. veku, krvave ishode tih borbi, stradanje radikala i ostalih slobodara kroz celi 19. vek ili ćemo sada prozapadna opozicija proslavljati ljotićevce i slične fašiste, a režimska televizija obnavljati titoistički kult? Reći ćete – Bujošević nije vaš. Što ga ne smenite? Što dozvoljavate da ostane? Što ste dozvoliti da u taj REM uđu neki odavde koji su uvek antisrpski delovali? Govorili smo to na vreme. Niste dali patriote da popune upražnjena mesta, nego najgori izdajnici. Doveli ste ovde Čanka i Čedu Jovanovića da vam određuju koji će ljudi ući u REM i u odlučnom momentu i REM će se okrenuti protiv sistema u Srbiji.Sve se karte već sklapaju ko će gde, koliko će ministara da vam odmah otpadne, da pretoči u suprotni tabor, već se zna za Zoranu Mihajlović je odavno mesto tamo spremno, to svi znaju, to i vi znate, to i predsednik Republike zna.Sve nešto trpite, sve nešto izigravate dobrotu, humanost, itd. Kod sprovođenja zakona se ne traži dobrota, nego principijelnost i zato je Boginja pravde vezanih očiju. Ona drži sablju i seče po zakonu, po propisima, negledajući ko je lep, ko nije, ko je prijatan, ko je neprijatan kao pojava itd.

Ja sam odmah počeo sa njima da se tamo prepirem. Oni se smeškaju. Ja kažem – kako vi tako mladi i pametni, a ljotićevci, pa onda ako me naljute da ću ih sve pomlatiti, pa mogu samo jedan poziv telefonski, da pozovem svoje ljude da vas razjure i sve tako. Oni ćute kao zaliveni.Vi imate ministarstva sile u rukama i kukate. Samo vi kukajte. Pazite, ali naviknućete i narod i protivnike i sve ostale da ste nemoćni. Kukaćete i kada vas budu kao zečeve ubijali po Beogradu. Jedan je korak samo do toga.

i rulja me dočekala i dovoljan je bio jedan metak u vazduh pa da se rulja razbeži. Njemu i Čedomiru Jovanoviću sam pre toga saopštio – ako udare tamo gde su radikali, biće krvi do kolena.Poštujemo izborne rezultate, uvek smo poštovali, nikad nasilno nismo pokušali da dođemo na vlast, ali da me neko na silu pomeri sa ovog mog poslaničkog mesta, da mi zabrani ulaz u Narodnu skupštinu, pa krv bi gazio do kolena radije, a to ne bi dozvolio. Ovo mi je narod poverio i dok me narod ne opozove ja sam tu i nema tu zezanja.Jesam i ja nekad bio pristalica da se napravi neki incident, ali benigni, da ne stradaju ljudi. Ako je režim bio suviše okrutan i trebalo ga je dovesti poznaniju prava, ali kod nas ljudi nisu ginuli, mi smo vodili računa. Ne bi, za moj dolazak na vlast, ni jednu kap srpske krvi prolio, ali bi krvi sprskih izdajnika i neprijatelja ako ugroze Srbiju.Nas neko ugrožava. Ne ugrožava nas ta šačica jadnika, nije ih sinoć bilo pred predsedništvom valjda ni par stotina, nego nas ugrožava neko spolja ko stoji iza njih, a vi još se udvarate tim spolja i hoćete u EU, hoćete tamo, hoćete ovamo. Ne može, treba da se isprsite, ako ste u stanju. Ako niste, evo, vi se povucite, mi smo spremni da preuzmemo političke dizgine države i da pokažemo šta znamo.Pokazaćemo prvo da znamo zavesti red, uspostaviti čvrst poredak, disciplinu, pa onda redom hapsiti sve koji su se ogrešili o zakon, počevši od onih 2000. godine koji su sa automatskim puškama upadali u Narodnu banku Jugoslavije i druge državne institucije, koji su pravili krizne štabove i koji su na taj način preuzimali vlast. Ja se ni tad nisam mirio i nudio sam Miloševiću da mi poveri mandat da formiram novu vladu da to raščistim. Evo živih socijalista, oni nisu smeli. Malo su razmišljali, pa su mislili da je bolje ići linijom manjeg otpora, kompromisnim rešenjima i to vas je upropastilo. Je li tako?

ma kakve smo imali udare spolja i iznutra, mi nismo propali, našu smo ideologiju sačuvali, naš obraz, što je najvažnije, i spremnost da preuzmemo vlast svakog trenutka, ako zaslužimo narodnu volju, narodno poverenje. Samo pod tim uslovom. Ovde svi oni koji znaju da nikad ne mogu osvojiti vlast idu na ulicu, jer su mnogi od vas naučili da se ulicom dobija vlast. Ti si bio čuvar svete vatre mesecima, par godina, dok nisu sazreli uslovi da američki štab iz Mađarske dovoljno dolara prikupi, organizuje otpor,

ali to nije bio razlog da vi preuzmete kompletnu vlast, nego samo predsedničku funkciju Koštunica da preuzme, a ništa ostalo, a vi ste preuzeli sve, jer su socijalisti bili mekani pa vas pustili. Ja vam ne bih ništa dao, pa da vidimo kako bi uzeli na silu. Oni su bili većinski partner, oni i julovci, oni s vama sklapali koaliciju, mi napustili onda vlast i

Socijalistička partija Srbije, bez obzira na to kako se posmatrala njena prošlost i politički put kojim je prolazila, nema nijednog jedinog razloga da posle svega onog što je iza nas ostalo, raznih katarzi kroz koje smo prošli, pred građanima Republike Srbije stanemo kao, mogu slobodno da kažem, respektabilna politička stranka. Ali, imajući u vidu da se neke činjenice prikazuju pred građanima subjektivno, onako kako odgovara pojedinim političkim strankama, treba reći istinu, a istina, kao jedna jedina je sledeća – Vojislav Koštunica jeste imao veći broj glasova, ali nije pobedio na izborima. Nije pobedio, Nije pobedio, jednostavno, što ga je isključivo pravni sistem, ili pravne norme, stavio u poziciju da ne može biti pobednik tih izbora i da je morao biti održan drugi izborni krug. Taj drugi izborni krug, ovde dobro svi znaju, nikad nije održan, zbog čega legalitet pobede ne postoji. Legitimitet nekog ko je dobio izbore da, legalitet nikada.Ono

bilo s kim gde smo zajedno, u sinergiji politički delovali, imali smo uvek ispoljenu političku korektnost i nikada ta politička korektnost nije bila dovedena u pitanje, kao što se potvrđuje to i danas. Zahvaljujem se. Hvala, kolega Jovanoviću.Pravo na repliku ima dr Vojislav Šešelj. Izvolite. **Vojislav Šešelj** Tačno je da Koštunica nije dobio više od 50% glasova, što je bilo po Ustavu potrebno, ali je imao 10% više od Miloševića, pa bi u drugom krugu sigurno dobio.Mi dobio.Mi smo kontrolisali rezultate, tako je bilo, ljudi. Ali je najgore od svega što je Ustavni sud proglasio pobedu Koštuničinu i Koštunica je s tim papirom došao kod Miloševića i Milošević je priznao

gde se to prodaju izbori, Čedo? Šta lažeš, bre? Šta petljaš? Nego plati onu pšenicu šest miliona evra.E, druga stvar ovde, šta vam ne valja? Evo, danas je „Politika“ objavila nekrolog Spasoju Kruniću. Prvi veliki pljačkaš Beograda,

ali nismo hteli u koaliciju sa Srpskim pokretom obnove, hteli smo nove izbore. Vi socijalisti ste podržavali Srpski pokret obnove tri godine, a sada u nekrologu u „Politici“ stoji, koji je potpisao vaš koalicioni partner Aleksandar Čotrić, da je Spasoje Krunić imao najviše muka da se suprotstavlja tim vašim podmetanjima, miniranjem itd, koji je izraz upotrebio nije važno.

Socijalistička partija Srbije je političku cenu platila. Platila je iz razloga što objektivne činjenice ukazuju da je 5. oktobar, iako je 5. oktobar datum izneverenih očekivanja, pa mogu tako da kažem, i lažnih obećanja narodu zbog toga što se posle toga narod našao u poziciji da ne zna kome da veruje, da li da veruje onima koji su navodno pobedili na izborima 5. oktobra, rekao sam navodno, ili već kome.Ali, ono što je bitno, bitno je istaći da ne možemo da se rukovodimo pretpostavkama i nekim budućim neizvesnim okolnostima. Da li bi izgubio Milošević u drugom izbornom krugu, to je sad pitanje koje je više retorsko nego činjenično utemeljeno. Procene možda postoje, ali činjenice ukazuju da je Milošević imao veliki broj glasova, daleko veći nego bilo ko posle njega koji je pretendovao u političkom smislu reči na tu najvišu lidersku poziciju. I to su činjenice.Prema tome, SPS se neće se neće nikada postideti onoga zbog čega ne treba da se stidi, ali će uvek spremno i odgovorno pred građanima pokazati pokazati da je spremna da prihvati i ono što je bilo manjkavo, loše, negativno u postupanju, političkom delovanju i svemu onome što možemo i treba da nosimo kao neku vrstu hipoteke, ali to ni u kom slučaju ne znači da sadašnja SPS ne ide putem koji podrazumeva put s jedne strane političkog preporoda, a s druge strane jednog stabilnog poverenja biračkog tela u Republici Srbiji. Hvala. **Vladimir Marinković**

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, biću kratak.Vi znate mene ne interesuje Šešeljevo bulažnjenje, ali vi ste vlast i danas ja ovde nemam ništa zajedničko sa Marijanom Rističevićem, ali vi budite vlast ili se sklonite. Ja u ovoj Skupštini sedim, ne zato što sam impresioniran društvom, nego zato što poštujem neki red i mi možemo jedno drugom da kažemo šta god nam padne na pamet, ali neću dozvoliti nikada da se ovde u Skupštini ljudi gaze, zato što drugačije misle.Vlast, Neđo, imate potpredsednika Vlada, baš me briga ko je iz koje stranke. Neću da vas podsećam kakve su bile skupštine u 2000. godine kada je onaj iscepani ovde, svaki put bio komentarisan da govori, bio je i moj poslanik četiri godine. Svako nosi svoj krst. Ili zavedite red u ovoj zemlji, a one sa bakljama, hapsite u policijskom času. One što sa stepeništa Skupštine prete lekarima, kažnjavajte kako što kažnjavate ljude kada se vraćaju iz zemlje, pa ih hvatate oko ulaza zbog toga što su izašli, a treba da budu u nekoj samoizolaciji 28 dana.Sramota je da vi ovde govorite kako ste napisali 10 hiljada prekršajnih prijava. Mi treba da ratujemo na stepenicama Skupštine. Vlast, budite vlast, vodite zemlju. To je odgovornost. Pa, će onda jednog dana neko da vam govori ovako kako govori Šešelj meni, da me optužuje da sam lopov, da sam na silu nešto uradio.Petog oktobra oktobra je bilo poštenije nego danas ovde na stepenicama Skupštine. Sa jedne strane su bili kordoni koji su u nas pucali, a sa druge mi koji smo se protiv njih borili. Ovde su danas ljudi došli da nešto kažu, a ne da se biju. Nije sporno da to možemo, ali ako tim argumentima počinjemo da uređujemo svoj život, onda bolje da nikada u parlament nismo ni ušli, ni da smo ovoj posao ikada radili. To Srbija ne zaslužuje, pogotovo ne, naše generacije koje imaju to teško iskustvo za sobom. Ovo ne sme više nikada da se ponovi. Ne pada mi na pamet da na konferencijama za novinare o tome govorim. Ovde u Skupštini ili parlament postoji ili ovo je drumska jazbina. Ni na Ibarskoj magistrali se ovako nije u tri ujutro niko ponašao. **Vladimir Marinković**

Dame i gospodo narodni poslanici, istorija je učiteljica života i nije loše da se po nekad podsetimo šta je ranije bilo.Ja nikada nisam imao nikakve nade u 5. oktobar i 6. oktobra sam već grmeo da je najgori šljam i ološ došao na vlast i tako se dosledno ponašao dok nisam otišao na službeni put. I sa tim rečima otišao na službeni put, da jedino žalim što taj šljam i ološ nisam prethodno oborio sa vlasti, bila mi je preča bitka u Hagu.Prema Hagu.Prema tome, to meni ne možete da govorite. Čedo Jovanović je bio sa Zoranom Đinđićem kod mene negde dva, tri dana posle 5. oktobra, možda već i 6. oktobra. Ne bilo je dva tri dana kasnije se već govorilo o vanrednim republičkim izborima. Jeste, ali se već govorilo o vanrednim izborima, bio je onaj konsultativni sastanak u Republičkoj Skupštini pre toga. Ja sam Đinđiću pokazao naš projekat izbornog zakona. Đinđić ga uzeo u ruku i vrati mi i rekao – prihvatam. Jel tako bilo? Jel ga uopšte pogledao, jel uopšte čitao? Nije, jer je imao poverenja, ako smo mi nešto uradili da smo čestito i dobro uradili.Međutim, dočekala

ako vi dozvoljavate da vaše poslanike napadaju to će postati standardna praksa. Vi to dozvoljavate, vi jaučete, ovde. Ja sam samo jauke čuo od strane vladajuće koalicije. Gde je odlučnost? Gde je ministar? Što ministar odmah nije došao i rekao šta je preduzeo? To je ministar policije da kaže – evo preduzeli smo to i to i da identifikovani napadači budu pohapšeni.Ako se tuče narodni poslanik na stepenicama Narodne skupštine šta će nam onda Narodna skupština.

Očigledno je da delimo ista mišljenja i ista merila vrednosti. Vrednosni sistem nam nije različit. Moram da imenom i prezimenom ukažem, bez obzira što ću mu dozvoliti da replicira verovatno, gospodinu Jovanoviću da nije bio prisutan kada sam ovde po treći put, jer je to jednom u holu na konferenciji za novinare, jer je istakao naš predsednik poslaničke grupe Đorđe Milićević, a ja sada već drugi put ovde, ukazujući da destrukcija ne može da bude način rešavanja političkih razmirica. Da destrukcija nema opravdanja, da možemo da se konfrontiramo u bilo čemu u političkom smislu reči, ali da tu konfrontaciju nećemo moći da rešimo destrukcijom, jer ulazimo u nešto što je najopasnije, ruiniranje sistema, ruiniranje države.Ali se gospodin Jovanović očigledno obratio na pogrešnu adresu. Ne možemo da hapsimo mi i adresa na koju treba da se obrati jeste treća grana vlasti, a to je sudstvo. S obzirom da je nezavisno i treba da bude nezavisno, niko od nas ne može potpisati nalog sudu koji sud treba da izvrši i kako da ga izvrši i koga da uhapsi i koga da procesuira.Mi smo odavde uputili jedan vrlo jasan apel, ali samo apel da pravosuđe počne da radu, da u granicama zakona i ovlašćenja koja su propisana zakonom preduzme sve mere u pravcu procesuiranja svih onih

Pa pošto onako redovno kako nailazi red i kako bi trebao da ide u krugu ovlašćenih nikako ne mogu da dođu na red, a iskreno da kažem niko ovde ništa nije pogrešio od kolega koji su pričali pre mene. Ali, sve ovo polako gubi smisao. Da li se ovo osuđuje što se danas desilo, pričam u ime svoje poslaničke grupe JS, da li da li mi ovo osuđujemo ovde u ovoj sali ili ovo što se desilo osuđujemo u centralnom holu, apsolutno neman nikakvu težinu. Deset grupa narodnih poslanika priča istu stvar i niko ništa da preduzme.Predsedniče sad tražim od vas, da prekinete ovu Skupštinu i da tražite odgovor od Republičkog tužilaštva šta se dešava povodom ove situacije. Ja sad ne pričam u ime Marijana Rističevića. Mi smo imali situaciju juče da se ovde lomi zastava, danas da se prebija narodni poslanik, šta će da se desi sutra? Ako kaže Vojislav Šešelj, ajde da pokažemo zube, pa verujte mi iz JS smo spremni uvek da pokažemo zube, od predsednika pa na dalje imamo više aktivnih sportista nego svi zajedno i to u borilačkim veštinama, da znate. Ali, nije to suština, ne trebamo mi da pokazujemo zube, ovde treba sistem da radi svoj posao.Znači, ne kažem u ime 250 poslanika i ne samo u ime Jedinstvene Srbije kojoj pripadam, nego u ime svakog građanina Republike Srbije, prekinite ovu Skupštinu, dajte pauzu, tražite da se tužilaštvo izjasni.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti kao ovlašćeni, ali kratko da kažem na ovaj predlog.Nemojte da prekidate rad sednice Narodne skupštine. Cilj onih koji su mene napali jeste da prekinete rad i da im time date na težini i da time obratimo pažnju na njih. Njihov cilj je sejanje straha. Dimitrije Ljotić je svojevremeno rekao – ne trebaju nam glasači, trebaju nam borci. Boško Obradović je dosledan ovom sprovođenju Ljotićevske fašističke politike. On traži da ima borce, na izbore neće, ne trebaju im glasači.Sejanje straha, ma koliko ovo bolelo i tako dalje, sejanje straha je njihov cilj. Jeste da boli, ali ja nemam pravo da se bojim zato što kada bi se njih mi poplašili i prekidali sednicu šta bi trebali onda da rade građani?Ovo nije napad na mene, ovo je napad na određene državne organe, pre svega, tužilaštvo. Ja sam već podnosio krivičnu prijavu zbog nasilja Boška Obradovića, a tužilaštvo je reklo - eto, nema elemenata i Lepo su ga pustili da radi to i divlja. Dakle, ovo je posao za državni organ, za tužilaštvo.Uprkos svemu, mi treba da radimo svoj posao, makar Boško Obradović i ustrelio nekog, mi nemamo pravo da pokažemo strah prema toj pojavi. Hvala.

ste vi zainteresovani da se ovo sutra desi vama, meni ili bilo kome drugom? Stavite na glasanje ako većina neće da osudi ovo, onda u redu, dajte da nastavimo, ali ispoštujte za toliko i onda nemojte da mi kažete da nemam pravo po Poslovniku da se javim.Hvala. Hvala, kolega Vujiću.Znate i sami da u skladu sa Poslovnikom ja nemam tu mogućnost da to sad stavljam na bilo kakvo glasanje. Ima sve svoju proceduru u skladu sa Poslovnikom.Smatram da nisam povredio Poslovnik.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?(Vojislav Vujić: Da.)Želite.Hvala.Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović. na repliku Neđi Jovanoviću. **Čedomir Jovanović** Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodinu Jovanoviću, ne radi se ovde ni o Ljotiću, ni o Bošku Obradoviću, ni u tužilaštvu i treće grani vlast, ovde smo tema samo mi, znači, samo mi.Rekao sam vam ceo život putujem po ovoj zemlji u tri ujutru, u najmračnijoj jazbini na Ibarskoj magistrali više samopoštovanja imaju ljudi nego ovi što sede danas u sali. Mi smo tema, a ne neki tužioci. Ako sami sebe do te mere gazimo i ne poštujemo, kako očekujemo da bilo ko poštuje ovo mesto gde dolazimo svakog dana? li postoji dno ili ne postoji?Ponavljam vam, svašta možemo da kažemo jedan drugom ovde, ljudi će o tome rasuđivati, ko je pristojan, ko nije pristojan, ko laže, ko govori istinu, ali ako nemamo dostojanstvo i samopoštovanje onda Srbija nema ni demokratiju, ni parlament.Kakvi tužioci? Nisu oni za ovo odgovorni. Boško Obradović, pa ni sam za sebe ne glasa. Dvadeset protova je stalo ispred Skupštine,

žene.Mi smo tema, a ne oni. Da li hoćete na izbore? Pa, onda ne možeš da ideš na izbore ako nisi spreman da poštuješ drugog. Tačno je što kaže, dan posle 5. oktobra, ma još se dimila Skupština, otišli smo u magistrat,

Srbija je jedna izborna jedinica. To od devedesete tražimo. Zoran je uzeo zakon, nije ga pogledao, da mi ga je pre nego što predamo u proceduru

Jovanović** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, koleginice i kolege, ja sam se javio kao ovlašćeni predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije da govorim o zakonima, odnosno o izmenama i dopunama zakona koji se danas nalaze na dnevnom redu.Pre toga moram da osudim, odnosno imam potrebu da lično osudim nasilje koje se dešava ispred ispred Skupštine, koje se dešavalo pre neki dan i ovde u Skupštini i potrebno je da državni organi reaguju na vreme. Jednostavno, ako dopustimo nasilje ispred parlamenta, nasilje ispred predsedništva, šta mogu građani da očekuju sutra na ulici, na bilo kom drugom mestu? Kako mogu da se osećaju bezbedno?Socijaldemokratska partija Srbije, podržaće predložene izmene i dopune zakona, jer su ove predložene izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima plod dogovora svih političkih subjekata koji žele da izađu na predstojaće parlamentarne i lokalne izbore. I to je odraz demokratije. To je dokaz da smo mi iz vladajuće koalicije spremni da razgovorom rešavamo sva važna pitanja.Mi smo pre dva dana ukinuli vanredno stanje i u skladu sa tim će i Republička izborna komisija i gradske izborne komisije od ponedeljka doneti rešenje o nastavniku sprovođenja izbornih radnji.Izborni radnji.Izborni proces bio je prekinut zbog uvođenja vanrednog stanja, a mi sada nastavljamo samo tamo gde smo i stali. Dobro je što su predstavnici svih političkih partija našli zajednički jezik i postigli konsenzus o datumu održavanja izbora i mislim da ima dovoljno vremena da se završe sve predizborne radnje, a pre svega, ono što je najvažnije, da se prikupe potpisi podrške za liste koje će se predati za izbor narodnih poslanika i za lokalne skupštine.Do

Ukupno je overeno oko 550.000 potpisa. Mislim da je u skladu sa ovim podacima preostao manji deo posla kada se govori o ovom delu izbornog postupka.Iako je prvobitno predviđeno da se parlamentarni lokalni izbori održe 26. aprila, smatram da je odluka o odlaganju izbora opravdana. Nisu samo u Srbiji odloženi izbori, juče su odloženi i predsednički izbori u Poljskoj, odloženi su i republički izbori u Severnoj Makedoniji, kod nas je ovo redovna godina za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora i važno je da ti izbori budu organizovani na efikasan način, jer, jednostavno, ne postoje zakonske osnove za dalje odlaganje

To je dobar potez, pre svega, što će se smanjiti gužve i neće biti zastoja prilikom prikupljanja potpisa.Moram da naglasim da je veoma važno i da političke partije

da se poštuje bezbednost ljudi i da se ne ugrozi zdravlje ljudi. Za to ima dovoljno vremena. Ostalo je još 26 dana da svi koji žele da učestvuju na izborima prikupe potpise i predaju liste.Ovaj dogovor o datumu održavanja izbora i o izmenama ovih zakona zapravo je dokaz da postoji jedan konsenzus između političkih subjekata koji izlaze na birališta.Najvažnije birališta.Najvažnije u ovoj situaciji jeste da pokažemo s jedne strane razumevanje prema biračima, odnosno da njihovo zdravlje bude na prvom mestu i to se tiče organizacije, odnosno efikasne organizacije izbornog procesa. S druge strane, moramo da pokažemo i razumevanje prema koalicijama i političkim partijama koje izlaze na Ovi zakoni, odnosno izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima upravo to i čine, jer na ovaj način se olakšava postupak za prikupljanje potpisa za izborne liste.Sigurno je da predstojeća kampanja neće biti onakva kao što je bila ranije, biće nešto drugačija. Političke partije će težiti da se što bolje pozicioniraju u toj izbornoj kampanji i pred nama će biti nekoliko izazova.Ne sumnjam da ćemo dobro organizovati ove izbore. Državni kapaciteti su dobri. Pokazala je država da može odlično da funkcioniše i u vanrednom stanju.Podsetiću da je u jeku pandemije u Južnoj Koreji organizovan izborni proces, da su uspešno održani izbori. Oko 44 miliona glasača u toj zemlji je imalo pravo i svi su ostvarili pravo da biraju svoje predstavnike na parlamentarnim izborima. Doduše, primenjene su posebne mere i procedure u toj zemlji. Glasalo se i u karantinskim centrima. Čak je i 60.000 građana Južne Koreje, koji su bili u kućnoj samoizolaciji, dobilo mogućnost da glasa onda kada su zatvorena biračka mesta. Izlaznost je bila najviša od 1992. godine. Preko 66% građana upisanih u birački spisak je izašlo i glasalo na tim izborima. Na taj način je ova zemlja postala ne samo dobar model u borbi protiv pandemije Koronavirusa, već je postavila i odličan model u organizaciji izbornog procesa.Nadam se da ćemo i mi biti tako uspešni, posebno zbog situacije da virus jenjava i da ćemo imati mnogo bolje uslove za rad, tako da nisu opravdane kritike da se izbori dalje odlažu.Imaćemo, pre svega, dva izazova u sledećoj kampanji. Prvi je da sačuvamo bezbednost, odnosno zdravlje građana. Drugi je da uspešno implementiramo zakone koje smo doneli krajem prošle, odnosno početkom ove godine. To su zakoni kojima se menjaju neki izborni uslovi, odnosno tiču se direktno izbornog zakonodavstva.Mi smo tada, donošenjem tih zakona, unapredili izborni proces, unapredili smo izborno zakonodavstvo. Podsetiću vas da smo usvojili zakone koji se tiču finansiranja političke kampanje, kampanje, zakone koji se odnose na javna preduzeća, kao i Agenciju za borbu protiv korupcije. Cilj svih tih zakona jeste da se efikasno borimo protiv zloupotrebe korišćenja javnih resursa za vreme izborne izborne kampanje.Mi ćemo na taj način onemogućiti korišćenje imovine, automobila službenih ili prostorija bilo kog preduzeća ili državnog organa i skinućemo pritisak sa zaposlenih od strane poslodavca da se na bilo koji način opredeljuju za neku političku opciju. Na taj način smo precizno definisali zakonske odredbe i poslali jasnu poruku da smo spremni da se dugoročno borimo protiv ovakvih problema i da dugoročno rešimo jedno ovakvo pitanje.Podsetiću i da smo izmenama zakonskih normi Agenciji za borbu protiv korupcije dali veća ovlašćenja, ojačali mehanizme za njeno delovanje. Agencija za borbu protiv korupcije će u buduće moći pravovremeno da reaguje i sankcioniše sve one koji krše propise u toku izborne kampanje.Takođe, smanjili smo izborni cenzus sa 5% na 3% i na taj način smo omogućili svim političkim činiocima koji imaju određenu političku težinu da mogu da uđu u parlament. Na taj način parlament će postati mesto gde će biti zastupljeno više političkih stranaka i parlament jeste mesto gde političke stranke treba da zastupaju svoje ideje, da izlažu svoje stavove. To nije nikako ulica kao što se dešava ovih dana.Nećemo zaboraviti ni da smo izmenili zakonske norme u kojima se omogućava da na listama za narodne poslanike i za lokalne odbornike 40% pripadnika čine manje zastupljen pol na toj listi i na taj način, a i naš cilj je bio tada da ohrabrimo žene da se aktivnije bave politikom, s obzirom na jednu na jednu tradiciju, gde su žene bile manje uključene u politička dešavanja u našoj zemlji.Za SDPS sve ovo je veoma bitno, jer na ovaj način mi postižemo jedan cilj, a to je da stvorimo stabilan politički sistem, da vratimo poverenje građana u izborni proces i da utemeljimo politički sistem u skladu sa voljom naroda i realnom snagom političkih stranaka.Stranke će do 21. juna imati dovoljno vremena za kampanju. Imaće vremena da izlože svoje ideje, izlože svoje stavove, svoje programe. Naša koalicija će imati čime da se pohvali, imaće čime da izađe pred građane. Tu su rezultati rada koji su veoma konkretni i to će biti naš najbolji marketing u narednoj kampanji.Podsetiću

izbore posle pandemije korona virusa. Zato je želja svih nas iz SDPS da dobro i efikasno organizujemo izborni proces, da mi postanemo model po kome će kasnije i zemlje iz okruženja, ali i druge zemlje u Evropi

Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvaženi ministri, poštovane kolege narodni poslanici, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje bezrezervno podržati predloge zakona koje ste poslali Skupštini na raspravu i o kojima mi danas vodimo diskusiju.Ja ću se najpre osvrnuti na predloge zakona koje je predložilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i prevashodno zbog građana Republike Srbije želim da istaknem jednu činjenicu koja je, po meni, veoma važna, a to je kakvu mi poruku šaljemo građanima kada komentarišemo ove zakone i kada tako čvrsto stojimo na stavu da ćemo glasati za ove zakone.Osnovna zakone.Osnovna poruka bi bila da se ovim zakonima obezbeđuju prevashodno zaštita od rizika zaražavanja, otklanjanje posledica koje mogu da nastupe upravo zbog toga i to je nešto što je u svakom slučaju u sklopu svih mera koje je Vlada Republike Srbije donela kada je u pitanju zaštita zdravlja i života građana Republike Srbije potpuno opravdana.Međutim, treba istaći još nekoliko činjenica. Jedna koja se ne može ni u kom slučaju zanemariti, a ne može se ni dovesti u sumnju jeste da se upravo ovom merom u smislu izbornih zakona poboljšavaju izborni uslovi.Upravo ova mera i upravo ovaj Predlog zakona kvalitativno doprinosi da se izborni uslovi, koji su već dogovoreni i gde se izašlo u susret opoziciji, i to se u celosti izašlo u susret opoziciji, još više afirmiše, još više upodobi onome što podrazumeva mogućnost demokratske političke borbe i iskazivanja političkog potencijala na demokratski način u skladu sa zakonom.Ako imamo u vidu činjenicu da postoje jedinice lokalnih samouprava čije skupštine broje i veći broj od 50 odbornika, po zakonu je maksimalan broj 90, onda dolazimo u situaciju da s obzirom na obaveznost 30 potpisa, to znači da je to nekoliko hiljada obaveznih potpisa da bi mogla da se preda odbornička lista, a tih nekoliko hiljada potpisa podrazumeva nekoliko hiljada ljudi

To je činjenica.Ako imate nekoliko hiljada ljudi, to podrazumeva ne samo prekoračenje onog maksimalnog broja koji je propisan, već dovođenje u situaciju jednog velikog rizika, velikog stepena rizika. Bez obzira na to što virus gubi svoj potencijal, bez obzira na to što se postepeno izlazi iz jedne velike krize izazvane pandemijom, mi imamo još uvek prisutnost virusa oko nas ili možda čak i u nama, možda smo virusonoše. Samom tom činjenicom izazivamo odgovarajući stepen opasnosti i to je, uvaženi ministre Ružiću, jedno od rešenja za koje se može smatrati da je i humano i moralno opravdano, a u svakom slučaju, usvajanjem ovog zakona i potpuno legalno.Ovde se otvara pitanje koje izlazi iz okvira Predloga zakona, a to je pitanje koje se vezuje kako za nas kao donosioca zakona, tako i za Vladu kao predlagača zakona da li Srbija ima dovoljan broj javnih beležnika, zbog čega smo prinuđeni da i u ovakvim situacijama omogućujemo da se u tehničkom smislu reči potpisivanje vrši u opštinama, jedinicama lokalnih samouprava, pred nadležnim organima, tamo gde nema javnih beležnika pred sudovima, odnosno licima koje sudovi ovlaste za taku vrstu posla?Moje lično mišljenje, prevashodno sa stanovišta struke, jeste da Srbiji treba dopunski broj javnih beležnika, jer je očigledno da je ova situacija pokazala da se nije moglo odgovoriti zadatku na adekvatan način. Govorim o notarijatu u Srbiji, s jedne strane, a s druge strane, čak i da nije bilo pandemije, čak i da nije bilo ove vanredne situacije, moramo prihvatiti jednu činjenicu koja je nesporna, da veliki broj političkih stranaka nije imao dostupnost javnim beležnicima, da nisu svi mogli da realizuju onu političku aktivnost koja je obavezna da bi mogli da uđu u političku utakmicu, a to je predaja poslaničke, odnosno odborničke liste.Prema tome, Vlada Republike Srbije i mi zajedno sa Vladom Republike Srbije ovo pitanje moramo da uzmemo u obzir da ga dobro analiziramo i da na to pitanje odgovorimo na pravi način, a isključivo u interesu građana.Uvaženi ministre Ružiću i uvaženi ministre Lončar, dozvolite mi da kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS zauzmem jedan malo širi koncept diskusije u vezi predloga vaših zakona, zbog toga što to na neki način od nas očekuju i građani.Hajde da pođemo od nečega što niko neće dovesti sumnju. U ovoj vanrednoj situaciji svi su radili svoj posao za koji su nadležni, tako i članovi Vlade Republike Srbije, predsednica Vlade Republike Srbije, predsednik države Srbije, na kraju i mi narodni poslanici, struka, zaposleni, svi oni koji su učestvovali u borbi protiv Koronavirusa i činjenjem i ne činjenjem.Ono što je jako važno istaći jeste da je rezultat te borbe nedvosmisleno jasan kada su u pitanju dva ostvarena cilja. Prvi, da je Srbija sačuvala svoj zdravstveni sistem, a samim tim što je sačuvala svoj zdravstveni sistem je sačuvala živote građana i to onog najosetljivijeg dela populacije u Srbiji, a to su stari i bolesni, jer te dve činjenice su u čvrstoj korelaciji. Da nije sačuvan zdravstveni sistem, postavlja se pitanje koje bi tragične posledice bile zbog nemogućnosti smeštaja u bolnice odgovarajućeg broja, koji sigurno ne bi bio nimalo mali, niti ovoliki koliki je sada, kada su u pitanju zaraženi.Veliko priznanje u tom smislu treba odati struci i to ne sme ni u kom slučaju da bude fraza i floskula, da ih nazivamo herojima, jer oni to uistinu jesu.Međutim, uvaženi ministre Lončar, nadam se da ćete se saglasiti sa mnom u jednom stavu koji se jednostavno nameće, a to je stav da u ovoj situaciji su se mnogi poneli daleko od etičkih principa, od kolektivnog i etičkog kodeksa, pa smo kao posledicu svega toga imali razne teoretičare zavere, gde su se bukvalno političari stavljali u ulogu struke, a onda, uzurpirajući struku i doktrinarne stavove, nametali građanima određena razmišljanja, koja su stvarala ni manje ni više nego konfuziju.Mi moramo biti iskreni i u onom početnom periodu borbe protiv pandemije, da je bilo odgovarajućih nesnalaženja, da je možda i struka, ne u Srbiji, nego generalno, koliziono delovala. Kad kažem koliziono, to znači da nije postojalo jedinstvo i u ocenama rizika i u ocenama onoga što podrazumeva opasnost od Koronavirusa.Zahvaljujući tome, konfuzija se povećavala. Ali, šta je bitno istaći? Da je pored svega toga i pored tih kolizionih stavova i pored raznih zamešateljstava, koji su poticali od teoretičara zavere, najveći broj građana Srbije postupao krajnje odgovorno, verujući samo onima kojima treba verovati,

već jedna ozbiljna činjenica kojoj su građani Republike Srbije se posvetili na najbolji mogući način, tako što su je poštovali. I to je nešto što podrazumeva i nivo svesti i odgovornosti i discipline građana Republike Srbije kada je u pitanju način borbe protiv Koronavirusa.Mi

u vezi ove pandemije i u samoj pandemiji, odnosno svemu onome što podrazumeva borbu protiv Koronavirusa. Nisu to bile ni u kom slučaju priče koje nemaju utemeljenje. Nisu to bili stavovi koji su iznošeni radi političkog marketinga.Naprotiv, to su bili stavovi koji su građane još dodatno učvršćivali u svemu onome što podrazumeva veći stepen poverenja prema odlukama Vlade Republike Srbije i poštovanja svega onoga što je Vlada Republike Srbije učinila za građane svoje države.Naš predsednik, Ivica Dačić, je u tom smislu izneo nekoliko veoma jasnih stavova. Prvi - pozivajući sve relevantne faktore, kako Evrope, tako i šire, da odgovore na neka pitanja na koja niko nije dao odgovor do sada, a ta pitanja, kada sve ovo prođe, će se otvoriti, a moraće se i zatvoriti, a jedini način zatvaranja jesu adekvatni, činjenično utemeljeni i stručno utemeljeni odgovori.Niko nije, niti sme da bude, pod teretom bilo kakvih predrasuda, pa i kada su predrasude o vakcinisanju u pitanju.Mi kao građani Republike Srbije moramo prevashodno biti odgovorni prema sebi i svojim najbližima, a to znači da očekujemo da i taj proces koji dolazi, neminovno dolazi, a to je proces pronalaženja delotvornog leka protiv Koronavirusa, prevencije protiv Koronavirusa, podrazumeva nešto što će biti isključivo bezbedno za građane Republike Srbije, a to znači bezbedno za naše u tom smislu, jedino kroz taj fokus možemo i morati posmatrati situaciju koja dolazi, a koja se vezuje i za vakcinisanje i za pronalaženje efikasnih, odnosno delotvornih lekova.Kad sam rekao da je svako radio svoj posao krajnje odgovorno, a jeste, moram da ukažem na nešto što podrazumeva izuzetak od toga.

stav.Jedan deo, i to samo jedan deo treće grane vlasti, nije odgovorio onom zadatku koji je pred njega postavljen, a to je deo pravosudnog sistema. Zašto ovo kažem i smatram da je činjenično utemeljeno?Izlazimo iz krize, ulazimo u jedan proces koji podrazumeva normalizaciju života u Srbiji,

kao građani Republike Srbije koji imaju prevashodno elementarno pravo, Ustavom garantovano, da uvek mogu da ostvare dostupnost sudu, a istovremeno i da od suda očekuju prevashodno jednakost pred zakonom i pravnu sigurnost, sada smo u situaciji da čekamo kada će doći do početka rada jedne vrlo važne institucije, a to je treća građana vlasti.Štetu trpe građani Republike Srbije. Zato ne može biti odgovorno Ministarstvo pravde, jer nije nadležno, ali je nadležan Visoki savet sudstva, koji mora da da preporuke i uputstva na osnovu stavova struke, na koji način treba pristupiti početku rada nakon ukidanja vanrednog stanja i normalizacije svih životnih tokova u Republici Srbiji.Uvaženi ministri, mi toga još uvek nemamo. Sa stanovišta isključivo profesije, moram da kažem da tu zbog nemogućnosti adekvatnog početka rada trpi advokatura i trpe građani kao stranke. Zašto advokatura? Zbog toga što je i uz pomoć Vlade Republike Srbije, gde su advokati ostvarili benefit da dobiju po 30 hiljada dinara mesečno, kao neku vrstu podrške, pomoći u situaciji kada ne može da se radi, za to vreme sudije su na radu kod kuće, a ostvaruju punu platu, uvaženi ministre, puni iznos zarade. Da li je taj puni iznos zarade nešto što može da se prihvati, neću reći za nerad, ali u svakom slučaju za situaciju u kojoj nismo svi u istoj poziciji i možemo slobodno govoriti o određenim vrstama diskriminacije.Ovo što govorim, govorim krajnje dobronamerno. Jer, dok su pojedine institucije neprekidno radile, gde ste vi danonoćno radili, drugi nisu, a ostvarili su svoja prava iz rada i po osnovu rada. I umesto da barem sa moralnog aspekta ostvare pravo na godišnji odmor u maju mesecu, kako bi se zakazala ročišta u junu, julu, avgustu - ne. I onda ćemo imati situaciju da će to biti tamo negde do kraja godine ili možda u novoj godini.Da se ne bih dalje udaljavao od onog što podrazumeva temu, a rekao sam da je ovo širi kontekst onoga što želim da prokomentarišem kada je u pitanju rad Vlade u vreme vanrednog stanja, borbe protiv Koronavirusa, moram samo da podsetim ono što je već nekoliko puta istakao moj uvaženi kolega Žarko Obradović prilikom diskusije upravo na teme koje se vezuju za borbu protiv Koronavirusa i sve ono što je Vlada preduzimala u toj borbi. Ja to u ime poslaničke grupe SPS, uvaženi ministri, bezrezervno podržavam. Ne postoji nijedan jedini razlog da se dovede bilo šta u sumnju što je učinjeno u korist građana.Zato ću na samom kraju podržati prevashodno predlog za pooštravanje kazni, koja podrazumeva posledicu protivpravnog delovanja zbog povrede određenog dela mera zaštite, s jedne strane, a sa druge strane afirmisati sve ono što je uradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, počev od otvaranja kontakt centra preko koga su građani mogli da dobiju adekvatne informacije, smernice, instrukcije, da podnesu prijave, i to za razna protivpravna delovanja raznih delova državnog sistema, kao što su nezakonito otpuštanje zaposlenih, nezakonito povećavanje cena, pa do nećemo reći banalnih i trivijalnih poziva, ali u svakom slučaju poziva koji su svakodnevni život građana Republike Srbije, a ti pozivi su bili od onih kojima je to bilo najpreče

za svaku pohvalu je činjenica da je vaše ministarstvo obezbedilo neophodne potrebe jedinicama lokalnih samouprava kada je u pitanju organizacija zaštite zdravlja na nivou ili teritorijama jedinica lokalnih samouprava u vidu prosleđivanja ili dostavljanja zaštitne opreme i svega ostalog što ste učini.Oba vaša predloga, i to je poslednje što ću reći,

Poštovani poslaniče, apsolutno se slažem sa vama i drago mi je da ste to istakli - izuzetan, vanserijski napor zdravstvenih radnika i njihovo zalaganje od prvog dana do danas i nadalje za sve ono što će morati da bude.Da vas podsetim da mi i danas imamo pacijente sa kojima su naši zdravstveni radnici i za čije zdravlje se i dalje bore.Neizmerna zahvalnost za ono su uradili, za ono što rade i za rezultat koji su postigli.Mnogi se nisu nadali da je naš sistem u stanju da to na taj način uradi i da postigne ovaj rezultat. Drago mi je da smo ih demantovali.Još jednom, svaka čast zdravstvenim radnicima i svima onima koji su učestvovali u ovom procesu, od pripadnika policije, vojske i svih drugih koji su bili na toj liniji fronta.Što se tiče vašeg stava, vašeg zapažanja da je na početku bilo mišljenja takvih i izjava koje se posle nisu potvrdile ili slično, ja moram da vam kažem da se to desilo apsolutno u celom svetu. Iz kog razloga se desilo? Zato što se baratalo činjenicama i dokazima koji su bili dostupni i koji su bili poznati u tom momentu i na osnovu toga su išle pretpostavke šta može i u kom pravcu može da ide. To treba da bude ozbiljan nauk za budućnost, za sve nas koliko moramo da budemo oprezni u budućim dešavanjima koja će neminovno dolaziti.Podsetiću dolaziti.Podsetiću vas da smo mi tad većinu informacija dobijali od Svetske zdravstvene organizacije, najveći deo. Jedan deo od onih koji su imali iskustvo sa tim i na osnovu toga išli o tome. Nemojte, molim vas, osuđivati te ljude koji su u tom momentu, na osnovu tih činjenica iznosili svoje stavove, jer niko od njih nije imao nameru nikoga ni da obmane, niti da nešto preuveliča ili smanji. To su ljudi koji su istog sekunda prihvatili da budu deo tima koji će donositi odluke i koji su istog sekunda znali – kakve god odluke da budu da će biti deo onih koji će to osporavati i biti pametni naknadno i bih da svi imaju razumevanje za to i da jednostavno znaju da nikome od tih ljudi ne bi bilo draže nego nekom drugom da su oni mogli da predvide u tom momentu, na osnovu toga da znaju kako će da ide i da kažu da se uradi.Druga stvar, neizmerno sam ponosan i zahvalan velikoj većini građana Srbije koji su poslušali lekare. Da nije bilo toga mi danas ne bi pričali u ovoj atmosferi i imali bi mnogo veće probleme, mnogo više obolelih, mnogo više umrlih i pitanje u kakvom stanju bi nam bio zdravstveni sistem. Ovo se desilo zahvaljujući dobrim merama, ali te mere ne bi imale efekta da građani nisu poslušali.Da li je građanima bilo lako da poslušaju? Mislim da nije iz razloga koji ste vi naveli, da je bilo mnogo onih koji su ovo hteli da zloupotrebe, svako iz nekog svog razloga, i što smo imali jednu, ja mislim, najširu demokratiju koja postoji, da je svako imao pravo da kaže šta god mu je palo na pamet, bez obzira da li je lekar, da li je neke druge medicinske struke, da li je ikad imao ikakve veze sa medicinom, sa zdravstvom i bilo šta.Svima je bilo dozvoljeno da kažu svoje mišljenje. Izuzetno sam ponosan na to. Nikoga niko nije ograničio da ne sme da kaže svoje mišljenje, iako ne zna mnogo o tome, niti je školovan za to, niti bilo šta. Mnogi su se usudili da pričaju o terapijama, da pričaju o lečenju, da pričaju o svim drugim stvarima o kojima nije korektno da pričaju. Ne shvataju da su time, pre svega, vređali sve zdravstvene radnike, sve ljude koji su uložili decenije u školovanje i da nauče da bi mogli to da rade. Neretko smo sticali utisak da će neki od njih, kada završe svoje izjave, da će otići u Kovid bolnice i da će krenuti već da leče ljude.Lekari ljude.Lekari su me zvali i pitali – da li da se povučemo mi, da dođu oni, vidimo da sve znaju? Uvedite neki kurs letos, neka se završi kurs za medicinu, za zdravstvo, za epidemiologiju, za infektivne bolesti, uvedite, neka završe, ukinite fakultet, nema potrebe. Opravdano su bili ogorčeni ljudi koji su toliko uložili u to, ali zahvaljujući velikoj većini građana Srbije koji su dali podršku zdravstvenim radnicima, podržali njih, podržali njihove mere, poslušali to što su rekli, mi se nalazimo tu gde se nalazimo. To je ta pobeda koja je bitna.Suviše je rano da pravimo analizu i da donosimo neke zaključke. To će biti realno tek za više godina, dok se sagledaju sve stvari i dok se to uradi i samo iz tog razloga bih molio za strpljenje. Ja vam sad kažem Ja vam sad kažem – proći će godinu, dve, tri, četiri, pet gde će se ovo analizirati i da ljudi koji su učestvovali u ovome da će biti izuzetno, izuzetno ponosni, još ponosniji nego danas kad se svi aspekti budu uradili koji moraju da se uzmu u obzir da bi se uradilo.Želim da kažem građanima Srbije, prvenstveno njima, da je potrebno još malo strpljenja. Ne trebaju više one teške mere, ali te teške mere su spasile ljudske živote i zdravlje, ali ove osnovne, ova odgovornost, držanje distance, korišćenje maske u zatvorenom prostoru, da sprečimo da virus koji je i dalje tu, sa kojim moramo da živimo, da ne napravimo sada sebi auto-golove u nekim produžecima, u završnici utakmice, nema razloga.Ne smemo prerano da se opustimo. Možemo da dođemo u tu fazu da ovaj brod lepo uvedemo u jednu mirnu luku, da ga tu ostavimo i da vidimo kako će se situacija razvijati dalje, jer moramo da budemo svesni da ne zavisi ovo sve 100% od nas. Sutra ćemo morati da otvorimo granice, dolaziće ljudi i kod nas, ići će naši ljudi, pa će se vraćati, a mi ovu stvar moramo da držimo pod kontrolom. Molim samo za još malo strpljenja i za malo odgovornosti, da bi mogli da dođemo u situaciju da se vratimo u stanje da zdravstveni sistem radi ono čemu je namenjen, prevashodno da pomaže svim ljudima, da ne pravimo razliku između onih koji koji su Korona pozitivni ili onih koji su Korona negativni i da iskoristimo priliku da ga unapredimo još više, da uložimo još više u taj zdravstveni sistem i da budemo još ponosniji na njega.Da ne zaboravim još jednom, neizmerna zahvalnost građanima Srbije, što su pored svih mišljenja koja su imali, poslušali lekare i uradili po njihovim preporukama i da imamo današnji rezultat. Hvala.